Уважаеми народни представители, вчера приключихме със Закона за счетоводството. (Смях,

Постъпил е и Ви е изпратен по електронен път общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е отменил изпращането на въоръжени сили на Република България за участие в активирането на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море Уведомлението е изпратено и на Комисията по отбрана. На 26 март 2014 г. при нас е внесен Доклад за дейността на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет

на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси. Разполагате с него в Библиотеката на Народното събрание. Сега продължаваме по дневния ред от седмичната програма. Заповядайте, госпожо Добрева. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля срокът за предложения по общия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 453-09-15

закона и § 1? Няма. Гласуваме анблок наименованието на закона, подкрепено от комисията

Предложение за създаване на нов § 1а: „§ 1а. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Чл. 5, ал. 10 се изменя така: (10) Кредиторът във всички случаи задължително предоставя на потребителя пълна и точна информация за: 1. общия размер за: 1. общия размер на кредита и условията за усвояването му; 2. срока на договора за кредит; 3. стоката или услугата и нейната цена в брой – когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за специфична стока или услуга и при свързани договори; 4. лихвения процент по кредита, условията за прилагането му и всеки индекс или референтен лихвен процент, свързани с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; когато в зависимост от обстоятелствата се прилагат различни лихвени проценти, тази информация се предоставя за всички приложими лихвени проценти; 5. размера, броя, периодичността на погасителните вноски, дължими от потребителя, и когато е необходимо, последователността, съгласно която вноските съгласно която вноските ще бъдат разпределени за погасяване на различни неизплатени суми, дължими при различни лихвени проценти, дължими при различни лихвени проценти, с цел изплащане на кредита; 6. годишния процент на разходите, пояснен чрез представителен пример;

„както и общите условия”, думата „предоставя” се заменя с „предоставят”, след думите „на информацията” се добавя „и на общите условия”, а думите „размер, вид и формат шрифт” се заменят с „вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12”.” ИМАМОВ: Има ли изказвания по предложенията за нови параграфи? Има ли желаещи за изказвания? Господин Анастасов, заповядайте.

Ще коментирам само първата част, която не е приета от комисията и ще внеса няколко уточнения. Между другото, този текст е записан в ал. 7 на настоящия закон – чл. 8, ал. 7, като само сме добавили още две точки – седма. Това касае, както е записано в чл. 8, ал. 7, само случаите, когато се използва телефонът като средство за комуникация между потребителя на кредит и кредитодателя. Не мога да разбера защо, когато се предоставя кредит, да не регламентираме. Нормално е да се регламентира точно какви задължителни клаузи трябва да има договорът между кредитната институция – независимо от това дали е банка, или е банка, или небанкова институция. Заради това Ви призовавам да регламентираме ясно и точно какво трябва да съдържа един договор за потребителски кредит – с точни и ясни показатели, задължителни за всички за всички институции. Да, вярно е, че банките априори по принцип, в болшинството случаи всичките тези точки ги използват. Това беше казано и на комисията, но странен е въпросът, че това не касае писмените договори, а само телефонните, като средство за комуникация. Иначе, отлично е това, че са приети предложенията ни за подписване на общите условия на всяка страница от двете страни.

Реплики няма. Други изказвания? Няма желаещи. Тогава гласуваме! Най-напред гласуваме

се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора.”

1. в договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита; 2. обстоятелствата, приложими към промяната на общия разход по кредита са описани в договора, обективно са обосновани и не зависят от волята на кредитора.

предложение на народните представители Менда Стоянова, Десислава Танева и Данаил Кирилов, което е подкрепено от комисията по принцип. Има предложение на народните представители Цонев и Гечев – подкрепено от комисията.

за допълнителни услуги, свързани с договора за потребителски кредит. (2) Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисионни за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. на кредита. (3) Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. (4) Видът, размерът и действието, за което се събират такси и/или комисиони, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителски кредит”. Благодаря. По § 3 по вносител – изказвания? Заповядайте, господин Кирилов.

е записано, че е подкрепено от комисията по принцип, за да настоявам за следното. В нашето предложение ние изрично сме поискали да няма такса и за одобряване на кредита, и за усвояване и управление на кредита. При окончателната редакция, която възприема комисията, така наречената „такса за одобряване на кредита” отпада. Логиката на нашето предложение е следната – договорът за кредит е двустранна сделка. Разходите преди сключването на тази сделка правят и двете страни, не само от кредитната институция. В таксата за одобряване на кредита двете страни са неравнопоставени. Едната – кредиторът, започва да стои институционално, та даже и за неговите разходи преди сключването бъдещият длъжник трябва да плати въпросната такса. Според нас трябва да има равнопоставеност на страните. Това е една такса, която задлъжнява длъжника. Да, кредиторът прави някакви разходи за проучване, ама сигурно и бъдещият длъжник прави пък някакви разходи, за да си докаже платежоспособността, затова предлагам и

„кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с одобряване, усвояване и управление на кредита”. Значи предлагате след „свързани с” да се вмъкне думата „одобряване”. Благодаря.

Бяхме убедени в Бюджетната комисия от представителите на българските банки, на търговските банки, че наистина тук се правят разходи от страна на банките за проучване на потенциалния кредитополучател, като например удостоверяване на неговото имотно състояние, дали работи, има ли други задължения и така нататък, В много от случаите потенциалният кредитополучател всъщност знае, че не отговаря на условията, но обикаля от банка в банка и вкарва банките в разходи. По тази причина ние се съгласихме. Този разход не е голям – проверихме какви са таксите, те не са сериозни. Трябва да е ясно, че който отива да кандидатства за кредит, трябва да знае, че ако не отговаря на условията, предизвиква разходи в съответната институция и ще ги заплати. Ако отговаря на условията, вече той ще получи кредит и така нататък по процедурата. Затова се съгласихме

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз освен за усвояването и управлението, което е записано в ал. 2: „Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони, свързани с усвояване и управление на кредита”, искам да предложа да се махнат думите „и разглеждането на кредита”, защото кредитополучателят действително се натоварва. такси и комисиони е натоварен. Започва от такса разглеждане на проекта, после имаме одобрение, което е различно от управлението и усвояването, започваме с ипотеки на обезпечението, застраховки, след това се минава през оценка на размера на обезпечението от оценителска фирма, предложена пак от банката, и още ред авансово заплащане на такси. Както

Къде е точно в текста, господин Стоев?

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Цонев! Съгласен съм с аргументите, които са изложили представителите на кредиторите. на кредиторите. Те вероятно правят някакви разходи, но разходи прави и длъжникът. Разходът да отделиш два часа и да застанеш пред гишето на кредитния инспектор, за да ти изслуша също е разход на време. Ако разходът е незначителен, бих казал, че е логично да го причислим към нормалния търговски риск, който се поема при преддоговорни отношения. Всеки търговец прави известни разходи, за да се подготви за сключване на сделка. Да, може сделка да не се сключи, но следващия път ще се сключи. сключи. Логиката на тази такса изглежда малко по този начин – такса: дайте ми 5 или 10 лв., за да помисля дали да сключа договор. Да, ще проверявам в други регистри. Никой не може да спре потока на длъжниците, ако тръгнат да обикалят банковите институции. Пак апелирам, ако прецените, да подкрепите това предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, адмирирам усилията в тази насока за коригиране на отношенията между клиент и кредитор. и кредитор. Обаче се замислям – съкращавайки тези такси, има ли възможност банката да излезе с друг вид такси, които да компенсират тези? господин Цонев да ми отговори на въпроса. Иначе адмирирам усилията в тази насока и смятам, че трябва да ги задълбочим още повече, за да

Благодаря Ви, господин председател. Коректно е да отговоря на господин Гуджеров под формата на реплика. Много бяха дискусиите по този закон, даже бих казал – повече от шест месеца продължиха. Наистина, господин Гуджеров, има такава възможност, когато ограничиш едни такси, да се появят на тяхно място други. Ние все пак смятаме, че в банковия пазар има има сериозна, бих казал, дори жестока конкуренция – над 30 банки са. Дори и сегашното състояние на банковия сектор, където има свръхликвидност, предполага още по-ожесточена конкуренция за привличане на клиенти, така че тук разчитаме само и единствено на пазара, а ние се опитваме да сложим ограничения за много фрапиращи, неприсъщи такси, като например такса усвояване на кредита или управление на кредита, което е специфична банкова дейност. По По занятие, както казват юристите, това е работа на банките. А иначе основната цел, която си бяхме поставили с това изменение, мисля, че я постигаме да има яснота и равнопоставеност между кредитора и кредитополучателя, в смисъл да не може кредиторът едностранно да променя, както беше досега, основни компоненти на договора като лихвата, като различни видове такси, като оценки и така нататък – в тази посока сме работили, но по отношение на оскъпяване или намаляване на кредитите, това е въпрос на пазара. Ние там наистина разчитаме на пазара.

Благодаря Ви, господин председател. Благодаря и на господин Цонев за дадения отговор. Това, което разбрах, е, че тази опасност я има и оставаме единствено регулацията на пазара. Един вид конкуренцията

гласувахме включването на забрана за такса за одобряване на кредита, така ли?

Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисионни за действия, свързани с разглеждане, одобряване, усвояване и управление на кредита.” Моля, режим на гласуване.

при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението, не може да надвишава с повече от 60 на сто общия размер на разходите при избор на кредитополучателя да носи отговорността по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите. В случаите по ал. 4 не може да има разлика в предлаганата в договора сума за кредит.” Комисията не подкрепя предложението.

В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава т. 9а: „9а. методиката за изчисляване на референтния лихвен процент съгласно чл. 33а;”. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Общите условия са неразделна част от договора за потребителски кредит и всяка страница

кредиторът е длъжен да предостави на потребителя право на избор: 1. да сключи договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от потребителя със съгласие на кредитора, или 2. да сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение потребителят носи отговорността по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев. Параграф 4 по вносител – изказвания?

Предложение на народните представители Георги Анастасов и Борис Цветков за създаване на нов § 4а: „§ 4а. В чл. 19 се създава нова ал. 4: „(4) Годишният процент на разходите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 за създаване на нов § 4а: „§4а. Създава се чл. 19а: „Чл. 19а (1) Годишният процент на разходите по кредита не може да надвишава повече от 2 пъти средният годишен процент на разходите по потребителските кредити на банките в страната. (2) Клаузи в договор, надвишаващи определените по ал. 1 се считат за нищожни. (3) При плащания по договори, съдържащи клаузи, които са обявени за нищожни по ал. 2, надвзетите средства над прага по ал. 1 се удържат при

Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Този закон касае стотици хиляди български семейства. Този параграф касае хора, които са ощетени и ограбени от мутренски, подчертавам, от мутренски небанкови институции. Тези, които слагат по 1200% лихва, заедно с таксите и другите чудесии, които хора взимат по 1000 лв. от зор, защото имат финансови проблеми, защото са докарани и опрени до стената. Затова ние трябва да направим така, че да сложим ограничение и да не се позоваваме, че половината в Европа нямали ограничение, а другата половина имали. Ние Ние трябва да ограничим, за да спасим българските граждани. Процентно българинът взима в Европейския съюз най-много потребителски кредити на глава от населението. Това не е, защото е добре финансово, а защото е зле, защото доходите му са ниски, защото много от нас не могат да си представят –знаете ли, че има хора, които живеят с по 400-500 лв. на месец, което е изключително страшно? Това е въпрос, който касае всички ни.

А дотогава, докато влезе, всеки ден те са заплашени да останат на улицата, губят жилищата си, по-интелигентните хващат Терминал 2. Затова се обръщам към Вас да подкрепите предложението за таван, което сме направили, да не могат да дават по-голям процент лихви тези мутренско-бандитски къщи. Да, между тях има свестни, ясно е, има, които са се ограничили до двадесет и няколко процента годишният процент на разходите, който включва и лихвата, и таксите за погасяване, и наказателните лихви, и така нататък, но има много, които мамят хората и ги ограбват. Затова още веднъж подчертавам, това реално не е и политическо предложение, това е човешко отношение към хората, към избирателите ни, защото от дясно до ляво всички имаме избиратели, които са в тежко финансово състояние,

напълно съм съгласен с аргументите, които бяха изтъкнати, даже могат да се кажат още по-тежки думи, така че аргументите и констатациите са верни. Въпросът е да намерим най-добрите инструменти за противодействие срещу този процес, който засяга наистина много българи. От комисията предлагаме решение, което е заимствано от практиката на европейските страни. Длъжен съм да кажа, че в четири или пет страни – членки на Европейския съюз, има тавани върху тези кредити. Тези тавани са различни, длъжен съм да споделя тази информация с Вас, от 40-60% до няколко пъти – 200-300%, но все пак повече от 20 страни – членки на Европейския съюз, са решили въпроса по начин, по който предлага и комисията. Първо, не трябва да допускаме мутренски нефинансови институции да играят на този пазар. Как? Въвеждаме изискване за минимум капитал, който трябва да представи фирмата – нефинансова институция, която ще осъществява такива услуги. Второ, тази фирма ще трябва да покаже произхода на този капитал. Трето, минава се към лицензиране на тези фирми. Тоест законодателят може да направи така и това предлагаме ние – да не допускаме така наречените мутренски фирми и разбойници, които да издевателстват над български граждани. Защото все пак в целия Европейски съюз, а и в България вече има изключително сериозни фирми, които оперират на този пазар, които спазват регламентите, законите и нормативните уредби и в техните страни, и в България. България. Ние предлагаме вариант на решение на проблема, който се прилага от огромното болшинство страни – членки на Европейския съюз – лицензиране, строги регулации, произход на капитала, така че да останат сериозните нефинансови институции. Благодаря Ви.

Сега, когато се говори за капитал, за произход на капитала, за лицензирана регулация – господин Гечев, вече минаха

и едно лицензиране не е проблем за хора, които са 25 години на капиталовия пазар и оперират вече със страшно много средства.

Предложете го, ще го подложим на гласуване, но поне да се спрем до някакъв размер на тавана за лихвата. Народният председател Румен Гечев не ме убеди с това, че не трябва да има таван на лихвите, че само ще трябва да ги регулираме с капитала, защото българинът не знае и не може да защитава сам правата си, когато е на зор. Вие не знаете какво значи когато човек няма пари и е готов всичко да даде, когато има болно дете или болен родител, да отиде да изтегли пари, за да може да плати

е по недемократична държава, с по-малко пазарна икономика? Там има не само таван на лихвата, а и наказателна отговорност в Наказателния кодекс, в случай че някой надвишава този процент на лихвата. А той даже се определя тримесечно – таванът за тези бързи кредити. Затова казвам, че не сте убедителни, когато казвате, че не трябва да има таван на лихвата. Това пак ще облагодетелства бързите кредити! Не правете и не давайте изкушения на тези, които се лицензират, да правят каквото си искат с тавана на лихвите! Чуйте хората! Преди всичко чуйте хората, защото това касае българските граждани, чиито представители се водим, че сме ние. Уважаеми колеги, в този закон има три или четири важни текста, които трябва да гласуваме. Първият беше този, който вече мина – за одобряване и разглеждане на кредита. Ако там имаше логика в едната и в другата посока и човек можеше по убеждение да прецени дали банките правят разходи, дали да бъдат компенсирани за тези разходи или по друг начин да се компенсират, тук нещата стоят малко по-различно. Това е вторият важен текст и той касае тавана за лихвите върху кредитите. Колегата Георги Анастасов е направил предложение. Аз и колегата Борис Цветков също сме направили предложение, което е с по-различен текст, но е горе-долу едно и също нещо. Предложението на колегата Анастасов е пет пъти законовата лихва. Тя, както знаете, е 10% плюс основен лихвен процент, тоест, в момента има около 10,1%, пет пъти са 50% плюс малко, 51-52%. Нашето предложение е е два пъти средният размер на разходите по кредита, което към момента е отново някъде около 50%. Тъй като обаче по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси стана въпрос, че има различни видове кредити – седмични, месечни, само събота и неделя, по различен начин се определя средният размер, убедих се, че наистина нашето предложение е малко по-двусмислено. В този смисъл го оттеглям в тази си част и Ви призовавам да подкрепим предложението на колегата Анастасов, което е по-чисто и ясно като лихвен процент. Искам да Ви кажа, че това няма да засегне банковия сектор и аз лично не разбирам защо банките противоречат на това нещо. В голямата си част, дори когато банките имат собствени компании, които раздават бързи кредити, те се движат от порядъка на 28-30%. Това засяга на практика тези компании. За съжаление голяма част от тях са с достатъчно капитали и готови да бъдат лицензирани, по никакъв начин неограничени от тези ограничения, които предлагаме сега, които обаче стигат до лихвени проценти от порядъка на 100% на месец или 1200% на година. Уважаеми колеги, по време на кампанията, всеки един от нас, убеден съм, се е сблъсквал с такива хора. Това са хората, така наречените на английски „нон банкинг попюлейшън”, тоест, хора, които няма да отидат в банка и оттам да си вземат кредит. Те нямат нито това образование, нито имат обезпечение. Те, щат не щат, ще опрат до фирми за бързи кредити. Тези хора няма да имат възможност нито да прочетат в голямата си част какво пише вътре, нито да поискат някаква защита. На тях наистина ножът е опрял до кокала. Те отиват и взимат и не мислят как ще връщат след това. Идеята на това ограничение е именно ние да ограничим компаниите, които дават бързи кредити да не прекаляват. не е малко ограничение. Колегата призова да го намалим още. Истината обаче е, за съжаление, че около 25-30 процента от тези бързи кредити не се връщат и компаниите трябва да предвидят чрез лихвите, които получат от другите граждани, които си връщат кредитите, да компенсират това, което не е върнато. Направих доста срещи с такива компании и те твърдят, че всичко, което е под 100-120%, е убийство за техния бизнес. Аз не го приемам, поради което преценихме, че 50% е някакъв компромисен вариант. Булбанк примерно, която има такава компания за бързи кредити, дава на 28% в момента. Можете да влезете във всеки един магазин за перални или каквото и да е и ще видите, че там дават такива кредити. Седят едни млади хора, които Ви питат искате ли бърз кредит. След като Булбанк може да се справи с 28%, все мисля, че всяка една компания може да се справи и с 50% таван на лихвените кредити, като в същото време изхвърлим от пазара тези, които, както Ви казах, стигат до 1200 и дори нагоре.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Може да сме малко присъстващи в залата, но но дълбоко осмислям това, което каза господин Анастасов. Впечатлявам се от коректността на господин Кадиев. И от своята собствена практика във втори мандат, и в приемното време, общо взето, всички Вие знаете, че повече присъстват хора, които имат тежки проблеми, които споделят. В голямата си част не можем да ги решим. Не считам, че това предложение е дълбоко популистко. Вярвам, че то може да бъде осъществено и може да помогне не на много, но на достатъчно брой хора да решат част от своите проблеми. В този смисъл използвам процедурата реплика, за да кажа, неангажирайки политическата сила ГЕРБ и колегите, че аз лично ще подкрепя това предложение на господин Анастасов и призовавам и моите колеги да направят същото. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН втора реплика? Заповядайте, господин Гечев. РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Отново ще кажа, че изцяло се присъединявам към мотивите, но ще помоля всички колеги, тъй като въпросът не е политически, а е много важен, той е професионален – обърнете внимание, че разширяваме обсега на Закона за потребителския кредит, включвайки бързите кредити по директива на Европейския съюз до 200 евро, които са 400 лв. Обръщам внимание, че има бързи кредити, които са над 400 лв. Като отидете в една търговска верига и искате да си купите телевизор, хладилник, или климатици, сумата е много повече от 400 Така че това е много важно. Тук не говорим само за бързите кредити, които са до 200 евро съгласно директивата на Европейския съюз, която ще бъде третирана по друг начин в последващи закони. Тук говорим за Закона за потребителския кредит в обхват и бързите кредити до 400 лв. – първо. Второ, ще Ви помоля да гласуваме разумно, тъй като ако поставим таван на кредитите... Вижте, колегата Кадиев е прав, че в момента 500% над пазарната лихва няма как да засегне пряко банките. Но въпросът е принципен, даже да сложим и 1000%. Колеги, ако ние приемем такива тавани за целия потребителски кредит, България ще бъде, обърнете внимание, първата страна в Европейския съюз, а вероятно и сред повечето страни – членки на ООН, да не кажа всички, тъй като в момента не мога да гарантирам за всички страни... Няма как България да бъде първата страна в Европейския съюз с таван на лихвите по потребителския кредит против пазарната логика. Пазарът е достатъчно дисциплиниращ, няма как лихвите в една банка да са пет пъти по-големи от други или десет пъти, защото това ще бъде сигурна индикация, че тази банка лъже.

Благодаря, господин председател. Преди малко в изказването си не уточних за ал. 3 от моето предложение. Държа тя да остане и да бъде гласувана като ал. 6 по предложението на господин Георги Анастасов. Що се отнася до репликите, които направиха колегите, продължавам да считам, че един лихвен процент от 50% е напълно в рамките на постижимото на всяка банкова и небанкова институция, дава им достатъчно място да компенсират и загубите, които ще понесат от това, че част от хората няма да плащат кредити. А за всички кредити, които са над 400 лв., те имат съответните процедури за тръгване по съдебен ред, частни съдебни изпълнители и така нататък за възстановяване на кредитите. Благодаря. благодаря. Това беше дуплика. Има ли още желаещи за изказване? Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В момента България се намира в не много добро икономическо състояние. Това повлия и на българското население, българския бизнес – всички свиват разходи, намаляват се печалбите. Лично аз не виждам нищо лошо, че няколко банки, видите ли, ще спечелят по-малко пари от хората. Считам, че е логично предложението и Ви призовавам да го подкрепите. Освен всичко друго, пък няма и нищо фатално, че България щяла да бъде първата страна в Европейския съюз, която да наложи таван на лихвите. (Шум и реплики.) Да, напълно е логично, господин Гечев. България е най-бедната страна в Европейския съюз

миналото Народно събрание отхвърли предложението на „Атака” за тавана на лихвите по кредитите и го отхвърли с пазарни аргументи, че нямало конкуренция, което просто беше една лъжа. Аз го казах тогава от трибуната. Слага се таван на лихвите и ще се конкурират под тавана отдолу. Който има здрави гащи, слага ниски лихви и печели от оборота, а иначе, че трябва да се сложат лихви на кредитите... Обърнете внимание всички, които се занимавате с бизнес – ниските лихви на кредитите връщат свежи пари при бизнеса и той започва да се развива. И без това са затъкнати всички пътища за връщане на на кредитите и за всички тези междуфирмени разплащания – един таван на лихвите по кредитите, и на дребните, и на едрите кредити, винаги ще бъде полезен, разбира се, за повечето хора. За банките няма кой знае колко да бъде полезен – ще трябва да си дадат малко зор, но те и без това са оставени напълно без контрол, така че кой знае какво няма да пострадат. Аз го казах и в изказването си в миналия Парламент. Затова че някой директор на банка няма да получи 280 хил. лв. годишна заплата, а примерно ще получи половината от тях, нищо няма да му стане и кой знае какво няма да пострада.

Няма желаещи. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Имаме следната ситуация. Предложение на народния представител Георги Анастасов и народния представител Борис Цветков за създаване на нов § 4а,

който също не е подкрепен от комисията. Впоследствие господин Кадиев се отказа от част от неговото предложение, тоест от тяхното предложение, и предложи две от алинеите да се присъединят към предложението на народните представители Анастасов и Цветков. Първо, гласуваме предложението на народните представители Георги Анастасов и Борис Цветков. Ако той се приеме, гласуваме присъединяването на двете алинеи към предложението, съгласно искането на господин Кадиев като вносител на второто предложение. Гласуваме предложение на народните представители Георги Анастасов и Борис Цветков за създаване на нов § 4а

Обръщам се към тези, които се въздържаха подкрепете хората в недоимък, подкрепете бедните хора да не останат без имотите си, защото за 1000 лв. им взимат апартаментите, остават на улицата, правим ги бродяги. Обръщам се към колегите от Коалиция за България: подкрепете бедните хора, хората в нищета с ниските доходи. Друг мотив аз нямам.

При тази ситуация, уважаеми колеги, гласуваме предложението на господин Кадиев – ал. 2 и ал. 3 от тяхното предложение

Кадиев. Гласували 104 народни представители: за 70, против 8, въздържали се 26. Предложението е прието.

по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. Извън този случай кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано

(ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! В хода на обсъждането в комисията със заместник-министъра на финансите Людмила Елкова се подчерта, че вече има приета нова Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители, като България има двугодишен срок за въвеждане на изискванията. В тази връзка тя отбеляза, че понятието „жилищен ипотечен кредит” трябва да бъде съобразено с понятието вече по директивата. Аз ще върна лентата назад, когато през месец февруари аз, Стефан Господинов и Диан Червенкондев внесохме Закона за кредитните институции. Тогава се мотивирахме, че при съществуващото положение на финансовия пазар голяма част от ползващите кредити – граждани и фирми, биват санкционирани при всяко тяхно желание за намаляване на кредитната им тежест. Слагат се лихви за предсрочно, частично или пълно погасяване на техните задължения към финансовите институции, било със собствени средства или било рефинансирани от други финансови институции. Ние направихме тогава предложение, което беше синхронизирано с потребителския кредит, защото премахнахме –потребителските кредити до размер 75 хил. евро, а в нашия закон го записахме 147 хил. лв., като се обосновахме с това, че при нас средният размер на жилищен кредит е колкото потребителския в западния свят. Тогава Директивата за потребителския кредит беше 48/08/ЕО касаеща аналогични текстове, които сега приемаме. Поставихме си цели, с които искахме да има коректни взаимоотношения между финансовите институции и техните клиенти. Имахме предвид също качеството на кредитните портфейли, възможностите на българската икономика, домакинствата и бизнеса за по-добър достъп до кредитен ресурс и условията за по-добра конкуренция в този бранш. бранш. Аз имам конкретно предложение: да бъде премахната таксата за предсрочно погасяване, която се прилага при частично или пълно погасяване на ползван кредит, да няма 1%, да няма 12 месеца, а да можем да предложим от сега на нашите граждани директивата, която е приета – 2014/17/ЕС, за която, както споменах в началото на своето изложение, и заместник-министърът на финансите Людмила Елкова спомена, че така или иначе в близката година и нещо тя трябва да бъде

По § 5 има предложение на народните представители Менда Стоянова, Десислава Танева и Данаил Кирилов, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Гласуваме текста на вносителя за § 5, подкрепен от комисията, който става § 7. Моля, режим на гласуване.

има предложение на Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

след думите „договор за кредит” да се постави точка и останалият текст да бъде заличен. Така ли е, господин Стоев? Благодаря. Моля, режим на гласуване.

7 по вносител. Предложение на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, което беше оттеглено в комисията. Вероятно ще го оттеглят и тук, в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

Кредиторът прилага референтния лихвен процент, по определена от него методика, на база Euribor или Софибор”. Комисията не подкрепя предложението.

„Чл. 33а. (1) Кредиторът прилага референтен лихвен процент по определена от него методика. (2) Методиката по ал. 1 съдържа ясна и разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори). (3) Методиката по ал. 1 се описва в договора за потребителски кредит и не може да бъде променяна едностранно от кредитора след

Предложение на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков за създаване на нов § 8а: „§8а. Създава се чл. 34а: „Чл. 34а. В случаите, когато към потребителския договор има сключен договор за поръчителство по чл. 138 от Закона за задълженията и договорите, кредиторът е длъжен да информира поръчителите при всяко просрочено плащане от страна на потребителя с повече от 15 дни.” Комисията не подкрепя

Моля уважаемите народни представители да влязат в залата. кворумът виси на един човек. Ще направя проверка – обещавам ви, ако продължава така. ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 10 по вносител има предложение от народните представители Цонев и Гечев, подкрепено от комисията. Предложение от народния представител Румен Йончев – оттеглено. Предложение от народните представители Георги Анастасов и Борис Цветков – оттеглено. Предложение от народните представители Менда Стоянова, Десислава Танева и Данаил Кирилов: „В § 10 относно § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

индекс и/или индикатор като елемент от референтния лихвен процент не може да бъде заменян с друг такъв едностранно от кредитора за целия срок на договора за кредит.” 2. Създава се нова т. 7: „7. „Жилищен ипотечен кредит” е кредитът за придобиване или запазване правото на собственост на жилищен недвижим имот, включително жилищна сграда, която е построена или предстои да бъде построена.” Комисията не подкрепя предложението.

§ 11: „§ 11. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се т. 5а: „5а. „Променлив лихвен процент по кредита“ е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която кредиторът и потребителят уговарят, че приложимият към договора за потребителски кредит лихвен процент се формира на база на променлива компонента (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка. Фиксираната надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит.” 2. Точка 6 се изменя така: „6. „Референтен лихвен процент” е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договора за потребителски кредит променлив лихвен процент по кредита. Той представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях.” Благодаря, господин Цонев. Параграфи 5 и 6 по вносител. Изказвания? Заповядайте, господин Стоев. Господин председател, госпожи и господа народни представители! В този законопроект вече се приеха няколко важни промени, тази е една от тях. За първи път в българското законодателство се определя референтният лихвен процент на обективна основа чрез посочените пазарни индекси

дава гаранции на потребителите на кредити при определянето или при прилагането на референтния лихвен процент. Тази дискусия се води вече няколко години. В миналия Парламент тогава управляващите и едно доста широко мнозинство твърдеше, че това е един такъв чисто пазарен въпрос и как самите банки ще определят по своя методика референтния лихвен процент.Сега те могат да начисляват определена такса, която дава възможност да се намесват в определянето на размера на лихвения процент, но основата му е обективна и се изчислява по общ начин за всички финансови институции. Тогава подобни предложения, които правехме един или два пъти, бяха отклонени. Искам да обърна внимание, че този Парламент прави решителна стъпка в защита на потребителите и за създаването на по-ясна регулация в целия финансов сектор. Затова категорично ще подкрепим това предложение, което се прави и от Бюджетната комисия. Наред с няколко други изменения смятам, че се дава по-добра регулация в областта на кредитите, която да уравновеси поне в известна степен положението на потребителите на кредити и на финансовите институции, които ги отпускат. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стоилов. Реплики? Няма желаещи. Други изказвания? Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да аргументирам нашето предложение, което се явява допълващо към предложеното от вносителите, респективно и към аргументацията, която колегата Янаки Стоилов направи. Ние сме предложили при подбора на индикаторите да не може да има промяна в срока на течение на договора. Тоест ако при сключване на договора лихвеният процент е базиран при неговото определяне на кои да е два индекса – LIBOR, EUROBOR или SOFIBOR, те да останат постоянни за целия срок на договора. Това ще подобри известността и яснотата за длъжника какво дължи и при каква лихва го дължи. Предложеното от нас допълнение като допълнително изречение премахва възможността да се варира впоследствие, тоест ако единият от избраните индекси намалее стане неизгодна за кредитора, той да може да замени този индекс с някой от другите индекси. Смятаме, че трябва да има стабилност, тоест подкрепяме идеята на вносителите да има стабилност относно известността на дълга по отношение на неговата лихва. Настояваме, като се използват индексите и вече са определени еднократно, по отношение на тях да не се варира, забележете, в посока увеличаване на базата при определяне на лихвата. Въпреки че комисията не е подкрепила това наше предложение, настояваме пред Вас и молим да го подкрепите. Другото ни предложение не знам защо е останало неприето. То представлява дефиниция на понятието „жилищен ипотечен кредит”.

че то е достатъчно за нуждите на конкретния закон. Молбата ми е да подкрепите при гласуването нашето предложение за допълнение в понятийния апарат на

Уважаеми господин председател! Уважаеми колега, слушах внимателно. Мисля, че това, което предлагате Вие, може да се окаже излишно презастраховане, тъй като текстът, който сме посочили, категорично указва,

Няма. Господин Кирилов – за дуплика. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Гечев за уточнението, което направи. то се отразява в стенограмата и впоследствие би следвало да се тълкува и възприема по този начин, когато се чете съответната норма, ще излиза в правно-информационните системи – аз съм по-спокоен при това положение.

Уточнявам по второто ни предложение, за понятието за жилищен ипотечен кредит: след като то е

Тъй като колегите настояват да бъде внесен този текст в т. 6 – референтен лихвен процент, аз искам да запитам. Първо, тук става въпрос за определение – какво е „референтен лихвен процент”. Можем ли в Допълнителната разпоредба, където се определя терминът – въпросът ми е към юристите, да казваме какво може или не може относно тялото на закона, защото това е норма, която внася забранителен елемент? Тук сме на § 1 от Допълнителните разпоредби, където определяме какво е „референтен лихвен процент”. Аз мисля, че не може, защото казваме: „Референтен лихвен процент е еди-какво си – точка”, и след това казваме: „Но референтният лихвен процент не може да бъде променян през цялото време на срока на договора”. Че то изрично да подчертаем, не може да бъде променян, освен със съгласието на двете страни! Ако го сложим тук, как ще изглежда от юридическа гледна точка? Не възразявам по смисъла и потвърждавам, че и потвърждавам, че разпоредбите на закона категорично отхвърлят възможността да бъдат променяни или подменяни компонентите на референтния лихвен процент от кредитора. Относно предложението говоря. Благодаря, господин Цонев. Това беше изказване. Ако желае някой да отговори на въпросите? Има ли желаещи за реплики? Няма. Други изказващи се? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Това е предложение за удължаване на времето за работа преди почивката – аз не трябва да го подлагам на гласуване.

По § 12 има предложение на народните представители Цонев и Гечев, което е подкрепено по принцип от комисията. Има предложение от народните представители Кадиев и Цветков.

в основния текст на ал. 1 след думата „банката” се добавя „или финансовата институция по чл. 3”; б) в ал. 1, т. 1 след думите „(такси, комисионни и други разходи, пряко свързани с договора за кредит)” се поставя точка и по-нататъшния текст се заличава. в) в ал. 3 думите „или на такса” се заличават; г) създават се нови ал. 5 и 6 с текст: „(5) Банката или финансовата институция по чл. 3 няма право едностранно да променя методологията за определяне на лихвения процент или референтния лихвен процент по вече сключени договори за кредит. (6) Банката или финансовата институция по чл. 3 няма право едностранно да променя или да въвежда нова такса, която би довела до увеличаване на годишния процент на разходите по вече

за жилищен ипотечен кредит е насочено принудително изпълнение, банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението, когато страна по договора за кредит е физическо лице и такава клауза е предвидена в него.” 3. В чл. 67 се създава т. 6: „6. общите условия, които банката прилага, измененията и допълненията в тях.” Комисията не подкрепя предложението.

1. В чл. 60: а) създава се нова ал. 5: „(5) Когато договорът за кредит е сключен при условията на чл. 11, ал. 5, т. 1 от Закона за потребителския кредит, кредиторът се удовлетворява изцяло и и окончателно за вземанията си по кредита с получаване на сумата от продажбата на имота.“; б) досегашната ал. 5 става ал. 6 като се добавя изречение второ: „В същия срок и при същите условия се заличава обезпечението върху продадения имот по ал. 5”

което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

се създават нови ал. 3, 4 и 5 с текст: „(3) В случаите на продажба на имот всяка от страните може да поиска изготвяне на оценка за определяне на пазарната стойност на имота от независим оценител. В този случай съдебният изпълнител приема тази стойност за стойността на имота по ал. 1. (4) В случай, че са изготвени повече от една оценка по ал. 3 се приема средноаритметичния резултат за стойността на имота по ал. 1. В случай, че оценките се различават с повече от 20% в стойностите си, се прави нова оценка, чиято стойност се приема за окончателна. (5) В случаите по ал. 3 разходите за определянето на пазарната оценка се поемат от поискалия оценката. Разходите за изготвяне на нова оценка по ал. 4 се разделят пропорционално между страните.”

Господин Кадиев. Благодаря, господин председател. В интерес на истината аз не разбрах защо комисията гласува против този текст. Логиката на текста е много проста и ясна, макар и сложно описана. Въвеждат се промени, които ограничават действията на съдебните изпълнители. В момента е масова практика частните съдебните изпълнители да наемат близки фирми, които да правят оценка на имота, която е занижена. С този текст се въвежда право на лицето, собственик на имота, да обжалва тази оценка, да иска друга независима оценка оценка и, за да не се обезценява прекалено имотът при следващи обявявания за продажба, като се стимулират повече участници в наддаването за имота. В това е целият смисъл на текста. Той защитава изцяло и единствено човека, чийто имот се продава, за да не бъде изнудван от частни съдебни изпълнители. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кадиев. Реплики? Господин Казак – най-напред, а след това – господин Цонев. Господин Казак – за първа реплика. не може с обикновен закон сега да се пипа кодекс, още повече Гражданския процесуален кодекс. Второ, има и сериозни други идеи за промени в Гражданския процесуален кодекс, специално касаещи изпълнителното производство, така че нека тогава когато се обсъждат тези въпроси, ако искате, упражнете отделна законодателна инициатива за

Моята реплика е съвсем кратка. Тя е отговор на питането на уважаемия господин Кадиев, че не е разбрал защо Бюджетна комисия го е отхвърлила. По тази причина, за която каза и колегата Казак – юристите ни посъветваха и колегата Казак – юристите ни посъветваха това изменение да стане с нарочно изменение на Гражданския процесуален кодекс. Иначе аз лично подкрепям не само тези стъпки, но и самият аз ще предложа и доста по-широк

Благодаря, господин председател. Приемам аргументите. Прав е колегата Казак, че е хубаво на първо и второ четене да се обмислят всички текстове, както и да се добавят допълнителни и в този смисъл оттеглям предложението си

Уважаеми колеги, с ясното съзнание, че ще се изкажа по предложение, което е чуждо на колегата колегата Кадиев, и за съжаление, оттеглено, искам да кажа, че то има голям смисъл. Има голям смисъл с оглед действителната защита правата на длъжника. Ако не вземем решение по този ключов въпрос, бих казал, че няма да направим кой знае какво сериозно и съществено постижение или напредък в областта на кредита и кредитирането. Уважаеми колеги, длъжниците и обезпеченията, които те дават по кредитите, са жертва на едни или други фактически или правни действия, които водят до щета за тях. Обезпечението се извежда на цена, половината от неговата стойност. Разбира се, че то се продава мигновено, а след това длъжникът продължава да дължи. Това не е справедливо. Това бих казал, че не е в полза и на самия кредитор, получава един вечен длъжник, който вече е изпразнен от обезпечение. Аз горещо апелирам към това – няма правен проблем в систематиката и в законодателния подход със Заключителните разпоредби да се промени съответният текст в Гражданския процесуален кодекс. Но, уважаеми колеги, този текст създаде едно огромно лоби от изпълнители, които, уви и за съжаление, не действат нито в полза на длъжника, нито в полза на удовлетворяване на кредитора, а съсипват бъдещето и перспективата на длъжника. Съжалявам за оттеглянето на текста. Благодаря, господин Кирилов. Реплики? Няма. Други изказвания по текста, предложен от господин Кадиев? Няма. Уважаеми колеги, обявявам 30 минути почивка